Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik Bošnjaković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Kao prva od ovih točaka iz seta pravosuđa je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama u sadržaju koji se predlaže on se odnosi na usklađivanje ovog zakona sa odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Kao što znate, ovaj Sabor je donio Zakon o osobnom identifikacijskom broju. Taj zakon stupa na snagu 1.1.2009. godine. I prošli tjedan smo mijenjali Zakon o trgovačkim društvima sa istim ciljem. Znači da uskladimo odredbe tih zakona sa Zakonom o identifikacijskom broju. Uvodimo polako obvezu da umjesto jedinstvenog … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ispričavam se. Ispričavam se. Dakle, mi sad govorimo o Konačnom prijedlogu zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Molim vas da ne bih. Krivo sam rekao. Ispričavam se. Nije točno. Ja sam sva tri nabrojio kojima ćemo raspraviti, ali raspravljamo najprije o zemljišnim knjigama. Nastavite, izvolite. Dakle, ovaj zakon još jednom ponavljam je usklađenje sa Zakonom o osobnom identifikacijskom broju. Obzirom da smo donijeli Zakon o osobnom identifikacijskom broju u sve javne registre tamo gdje smo imali jedinstveni matični broj uvodimo izmjene i umjesto jedinstvenog matičnog broja, matičnog broja uvodimo kao identifikacijsku oznaku osobni identifikacijski broj. Upravo ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama takvo usklađenje radimo i u segmentu zemljišnih knjiga kao registra prava vlasništva u Republici Hrvatskoj. Vrlo kratak zakon koji da zapravo sve isprave koje su temelj za stjecanje i raspolaganje pravom vlasništva koje su do sada kao sastavni dio morale imati oznaku jedinstvenog matičnog broja. Stupanjem na snagu ovog zakona imaju, dakle obvezu u sebi sadržavati osobni identifikacijski broj. Također, člankom 2. reguliramo da rješenja zemljišno-knjižnog suda o upisima izvršenim u svezi sa stjecanjem nekretnina i prava na nekretninama koja podliježu poreznoj obvezi moraju sadržavati ovaj osobni identifikacijski broj. Sve pripremne radnje vezano za praktičnu primjenu i praktično uvođenje u registrima u Ministarstvu pravosuđa provodimo i bit ćemo potpuno spremni znači instalirati ovaj sustav koji nam nalaže Zakon o osobnom identifikacijskom broju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo je u ime kluba HDZ-a, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Evo ove izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama o kojima danas raspravljamo prijedlog zakona sa konačnim prijedlogom zapravo možemo reći da je nadogradnja ili provedba Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ove izmjene i dopune zakona prije svega zato što držimo da je to doprinos daljnjoj transparentnosti registracije prometa nekretnina. Naime, reforma, zemljišno-knjižna reforma je jedan od glavnih segmenata cjelokupne reforme pravosuđa i upravo ta reforma ide u cilju kako uspostave jedinstva podataka zemljišne knjige i katastra, tako svakako i u uspostavi potpune transparentnosti i točnosti registracije prometa prometa nekretnina. Upravo u tom smislu je od početka zemljišno-knjižne reforme zapravo smanjen zaostatak i potpuno je dostupno na Internetu svako prometovanje nekretninama. Kao jedan dobar antikorupcijski alat donijeli smo Zakon o identifikacijskom broju nakon što je iz razloga zaštite osobnih podataka propisano da se ne smije tražiti uporaba jedinstvenog matičnog broja broja građana. Upravo zato smo svjedoci, pa i u zemljišno-knjižnom prometu da je dolazilo do mnogih zamjena identiteta naravno možda koji puta namjerno ili slučajno pogotovo u ruralnim sredinama gdje ima mnogo ljudi sa istim imenom i prezimenom. Stoga je ovo jedan dobar alat za bolje, jasnije, transparentnije, transparentniju registraciju prometa u zemljišnim knjigama i provedba zapravo Zakona o osobnom identifikacijskom broju, onemogućavanje zlouporaba kako prava tako i izbjegavanja dužnosti. Klub Hrvatske demokratske zajednice također će podržati predložene amandmane Odbora za pravosuđe i Odbora za zakonodavstvo koji idu ka poboljšanju teksta ovoga zakona, pa onda predviđaju jedno rješenje situacije u kojima se donosi isprava koja je nastala prije donošenja Zakona o osobnom identifikacijskom broju, pa kao takva ne može ga niti sadržavati. I jednako tako da se jasno naznači da se ove odredbe odnose na postupke, odnosno ne odnose na postupke pokrenute prije stupanja na snagu ovoga zakona. Evo u smislu podrške ovim izmjenama kao daljnjem antikorupcijskom alatu klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Mala, ali značajna izmjena u Zakonu o zemljišnim knjigama. Naime, ako znamo da su zemljišne knjige sustav državnih evidencija o vlasničkim pravima i nekretninama i na njima zasnovanim pravima i da u dobrim zemljama stare tradicije i pravne države postoji proglašeno načelo povjerenja od zemljišne knjige, onda se u zemljišnim knjigama ništa ne događa, a da nije doneseno rješenje. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna se događa samo na vlasničkom listu. Vlasnik osim imena i prezimena dobiti će svoj identifikacijski broj i to od časa stupanja na snagu ovog zakona za promjene koje nastaju od tog časa. Dakle, u prometu kad se nešto događa. Međutim, to izaziva nekoliko pitanja. Je li to povećava pravnu sigurnost u prometu ili ponovo dovodi u pitanje što je sa vlasnicima koji su sada upisani za koje država ne garantira jer je načelo povjerenja u zemljišne knjige zakonom odgođeno do veljače sljedeće godine, a uvodimo jedan novi važan elemenat. To se slažem da je važan elemenat i dobrodošao, ali ostati će u zemljišnim knjigama većina vlasnika ili najveći broj vlasnika koji neće imati identifikacijski broj o kojemu ovdje govorimo. I oni će vaditi izvatke iz zemljišnih knjiga i stavljati u promet svoja prava bez tog identifikacijskog broja. Samo će jedan dio mali imati taj identifikacijski broj. Imati ćemo dakle dvije vrste izvoda iz zemljišnih knjiga sa i bez. To ovaj zakon ne rješava. Tim više što nemamo proglašeno načelo povjerenja u zemljišne knjige, a ono je temelj za povjerenje investitora i sigurnost u prometu. O tome bi trebalo voditi brige kad se radi ovakav zakon i propisati rok kada će se povezati vlasnici u zemljišnim knjigama sa identifikacijskim brojem za sve vlasnike i za sve nekretnine. Bez toga nećemo moći povezati poreznu karticu i identifikacijski broj. Što je riječ oko identifikacijskog broja i zaštite osobnih podataka. Identifikacijski broj postoji u zemljama Europske unije i on nije, da tako kažem dostupan bez pravnog interesa, on nije ni tajna. Ali svatko onaj tko traži uvid u identifikacijski broj i podatke koji su vezani uz njega mora dokazati pravni interes zašto ga traži. To sam posebno proučavao i dobio sam takve podatke kad smo povezivali naš porezni broj sa imovinskim karticama u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, pa smo utvrdili da naše porezne kartice imaju 3 dijela i da ni jedna sa drugom ne korespondiraju. Dakle, da se vratimo na sam identifikacijski broj i unošenje njega u zemljišne knjige. Jesmo za to, poduprijeti ćemo zakon, ali mislimo da je zakon nedovoljno regulirao problem oko unošenja identifikacijskog broja u zemljišne knjige. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Imajući u vidu donijeti Zakon o osobnom identifikacijskom broju koji stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine ukazuje se potreba za normativno uređenje Zakona o zemljišnim knjigama. Naime, donijeti Zakon o osobnom identifikacijskom broju zahtijeva i odgovarajuće propise u regulativi zemljišno-knjižnog prava kako bi se odredilo postupanje u primjeni navedenog zakona. Tako prijedlogom zakona kod izdavanja rješenja kojim se dopušta uknjižba obvezuju se stranke u postupku da navedu osobni identifikacijski broj i to od dana dodjele osobnog identifikacijskog broja. Obzirom da osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje do 31.12.2010. godine, propisuje se i sam sadržaj zahtjeva stranaka u postupku od dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja. Nadalje, propisuje se da rješenja zemljišno-knjižnog suda u upisima izvršeni u svezi sa stjecanjem nekretnina i prava na nekretninama moraju sadržavati i osobni identifikacijski broj i to od dana njegove dodjele. Također, prijedlogom zakona propisuje se obveza utvrđivanja osobnog identifikacijskog broja svih nositelja knjižnih prava u postupcima osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga kao u zemljišno-knjižnim ispravnim postupcima. Kako je u tijeku ustroj zajedničkog informacijskog sustava registra zemljišnih knjiga i katastra, a kako bi se osigurala elektronična dostupnost podataka kao i sam način korištenja tih podataka predlaže se da ta materija bude uređena podzakonskim aktom, odnosno Pravilnikom o unutarnjem ustroju, vođenjem zemljišnim knjigama i obavljanju drugih poslova u zemljišno-knjižnim odjelima sudova. Navedene zakonske promjene osigurati će primjenu osobnog identifikacijskog broja, te urediti i druga procesna pitanja u radu zemljišno-knjižnih sudova, a koja su vezana uz primjenu osobnog identifikacijskog broja, radi čega podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, kao i predložene amandmane Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Državni tajnik, uvaženi Dražen Bošnjaković. Izvolite. Dame i gospodo zahvaljujem se na podršci koju je ovaj zakon očito dobio u raspravi. Želim se samo referirati na izlaganje uvaženog zastupnika gospodina Leke. Točno je, postoje u zemljišnim knjigama evidentirani kao vlasnici fizičke osobe uz čije ime imamo naveden jedinstven matični broj i postoje oni drugi uz čije ime nemamo nikakvi jedinstveni matični broj, to nije sporno. I za ove osobe koje imaju jedinstveni matični broj biti će nam puno lakše kada budemo odrađivali i kada budemo imali podatke vezano za osobni identifikacijski broj biti će puno lakše to uskladiti, za ove druge osobe naravno to će biti teže. Međutim ipak hoću reći u tijeku je jedan veliki značajan projekt zajedničkog informacijskog sustava gdje mi u suradnji sa Državnom geodetskom upravom radimo jednu potpuno novu bazu podataka u koju unosimo podatke i iz zemljišnih knjiga i iz katastra. Harmoniziramo te podatke i tada ćemo zapravo u jednom de facto registru imati objedinjene podatke i vezano za katastar i vezano za zemljišne knjige i u tom procesu, naravno nije to proces koji će završiti preko noći, to je jedan dugotrajan posao, ali u tom procesu ćemo zapravo postići onu jasnoću o kojoj je bilo riječi. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.